Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja, v okviru glasovanj. Sedaj pa bo poslansko vprašanje zastavila poslanka mag. Meira Hot, in sicer ministrici za zunanje in evropske zadeve, Tanji Fajon. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica! Trpljenje, vojni zločini, zločini zoper človečnost, vojna hudodelstva, uporaba lakote kot načina vojnega orožja, vse to so na žalost izjemno huda grozodejstva, ki smo jim dnevno priča na okupiranih palestinskih ozemljih.

je preseglo 35 tisoč, od tega je 24 tisoč uradno identificiranih, 10 tisoč neidentificiranih žrtev, 78 tisoč 755 ljudi je ranjenih, tako navaja francoska tiskovna agencija. Da gre absolutno za vojna hudodelstva, je danes jasno tudi s predlogom za aretacijo, ki ga je izdal glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča. sodišča. Tisti, ki se morda še spomnimo Srebrenice, lahko z invazijo na Rafo tudi potegnemo določene paralele. Enostavno tovrstnih kršitev mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava v resnici ne pomnimo. Skratka, zdi se, da gre za popolno erozijo mednarodnega prava, zato toliko bolj pozdravljam, da je Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta v tem mandatu v resnici zavzela vodilno vlogo v mednarodni skupnosti, da skupaj z drugimi državami poziva k sklicu zasedanj o Gazi in da opozarja na nevzdržnost trenutne situacije. In nadalje, absolutno pozdravljam, da je Vlada Republike Slovenije začela z nepovratnim postopkom priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države in da skupaj z nekaterimi drugimi istomislečimi državami v Evropski uniji že dlje časa vodimo proces ohranjanja rešitev dveh držav pri življenju in da seveda tudi podpiramo pripravo konkretnega in časovno opredeljenega mirovnega načrta. Ohraniti moramo upanje Palestincev, da bodo živeli v miru, da bodo živeli v varnosti v svoji državi, zato seveda izražam pričakovanje, da do priznanja Palestine pride čim prej. Naj bo to neko res simbolno dejanje, ki bo s konkretnimi ukrepi po priznanju, če pride do njega, pokazalo, da bodo Palestinci lahko živeli v miru in varnosti. Spoštovana ministrica, bili ste na obisku v regiji Bližnjega vzhoda in zato me v luči vašega obiska zanima: Kako ocenjujete primernost čimprejšnjega priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države? Kaj glede na sprejeta sklepa Vlade konkretno pomeni izpustitev talcev oziroma spremljanje napredka z vidika priznanja Palestine? Ali morda lahko podate oceno, kdaj bomo v Državnem zboru lahko obravnavali akt o priznanju

Gaza je danes žarišče grozljive humanitarne katastrofe brez primere. Grozljive humanitarne katastrofe, kjer smo priča skoraj 35 tisoč nedolžnim civilnim žrtvam, med njimi je večina otrok in žensk. Danes smo priča temu, da je lakota postala orožje vojne. Gaza je morišče, je izstradanje in so kršitve mednarodnega humanitarnega prava in humanitarnega prava človekovih pravic.

mednarodnem pravu, da Palestincem sporoča, imate pravico do samoobrambe, imate pravico do obstoja kot naroda in do svoje lastne državnosti. Postopki za začetek priznanja Palestine so pravilni, nam jih v arabskem svetu priznavajo, se nam za to zahvaljujejo. Predvsem ne samo da sporočamo upanje ljudem, ampak izvajamo tudi pritisk na izraelsko vlado, da zahtevamo takojšnje premirje in izpustitev talcev, izvajamo pritisk na mednarodno skupnost, tudi s pozivom predsednika Vlade s pismom svojim kolegom voditeljem v Evropski uniji, naj nam sledijo in naj zaključimo ta postopek. Jaz osebno si želim, da se to konča čim prej, še meseca maja, ker bomo s priznanjem Palestine dosegli vsaj to, česar do zdaj nismo uspeli – da Palestincem sporočimo, da imajo svoj obstoj. Če se bomo s tem ukvarjali čez mesec, dva ali tri, vprašanje, kaj bo ostalo od palestinskega naroda. Bila sem v Izraelu, v Tel Avivu, bila sem v Ramali, bila sem v Katarju, v Emiratih, v Savdski Arabiji, tudi v Rafi na prehodu v Egiptu. Moje ključno sporočilo na eni strani izraelskim sogovornikom je bilo premirje, ustavite vojno, ne nadaljujte vojaške operacije v Rafi, nujna je humanitarna pomoč, zaščita civilistov, zaščita otrok. In lahko povem iskreno, da sva se z ministrom strinjala, da se ne strinjava. Ker praktično v nobeni točki pogovora nisva spregovorila besede o tem, kaj bo, ko bo konec vojne, kaj je s palestinsko državo, kakšna je nadaljnja politična arhitektura, kako zagotoviti to, kar je naš cilj varnost Izraelcev, varnost Palestincev in mirno sobivanje z ramo ob rami. To je naš cilj in Slovenija kot odgovorna nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov od vsega začetka poziva svet, naj stori vse, in vpletene strani v konflikt, za takojšnje premirje. Ta morija, izstradanje se mora končati. Sloveniji marsikdo danes posluša in sledi. V arabskem svetu, ko sem se pogovarjala s kolegi, lahko povem, da ni enega sogovornika, ki bi rekel, smo na napačni poti. Nasprotno, danes, kar je ostalo ob tej grozljivi humanitarni katastrofi, ko je svet popolnoma padel na preizkušnji humanosti, je samo še to, da izvajamo pritisk, vojna se mora končati. To, da je danes tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča podal tri pomembne ovadbe zoper izraelskega premierja, obrambnega ministra in vodjo Hamasa, je pomemben korak, pomemben korak v preiskavi razmer v Palestini. Veste sami, da Slovenija ves čas podpira delo mednarodnih sodišč, in bo tudi v tem primeru podpirala delo mednarodnega pravosodja. Rafa je grozljiva situacija, ko vidiš, da je mejni prehod s humanitarno pomočjo dneve zaprt, medtem ko na drugi strani dneve umirajo ljudje danes, zato ker nimajo zdravil, ker in ker nimajo osnovnih dobrin za preživetje, in da popolna lakota danes vodi v izstradanje. Moje sporočilo predsedniku Vlade in vladi tudi ta teden bo spet, nadaljujmo s postopki, zaključimo jih čim prej in v to prepričajmo tudi čim večji del širše mednarodne skupnosti. Hvala.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 to začeto delo v resnici končate v imenu mednarodnega prava, predvsem pa v imenu človečnosti in res neke humanosti, za katero je Slovenija v resnici pokazala, da v njej je, da živi v njej in da morda skupaj z določenimi koraki v resnici preprečimo nadaljnje iztrebljanje enega naroda. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, humanost. Humanost je nekaj, kar očitno moramo še iskati. Žal je taka situacija, ja. Moram reči, da me je kar pretreslo, kar ste povedali, ministrica. Ne zamerite za tale moj intermezzo. Naslednja, ki bo postavila vprašanje, je poslanka Eva Irgl, in sicer ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod minister! Zastavila vam bom vprašanje v zvezi s problematiko invalidov oziroma oseb z invalidnostmi. Kadarkoli govorimo o tej tematiki, seveda vemo, da so pred nami mnogi izzivi, da je to skupina, ki je ranljiva skupina ljudi in je zato velikokrat na preizkušnji, da smo mnoge stvari do sedaj že rešili, mnoge pa ostajajo tudi odprte. Predvsem bi želela najprej poudariti, da so še vedno prenizke invalidske pokojnine. Čeprav veste, da smo najnižje v prejšnjem mandatu zvišali, vendarle še vedno ostajajo prenizke. Druga stvar, ureditev področja osebne asistence na način, da bo res najbolj primeren oziroma bo najbolj ustrezal uporabniku, in seveda tukaj tudi prevetritev Pravilnika o osebni asistenci. Seveda pa tudi pogledati ponovno v nedolgo [nazaj] sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi. Glejte, moje mnenje je, da je nujno potrebno urediti izjemo pri omejitvi maksimalnega možnega obsega pomoči na domu za tiste, ki imajo težjo obliko invalidnosti ali bolezni. Trenutna ureditev Zakona o dolgotrajni oskrbi, kot veste, namreč določa maksimalno 110 ur pomoči na domu, kar znaša približno 3,3 ure na dan. Za vse tiste, ki potrebujejo res celodnevno oskrbo, če tako rečem, ker imajo pač težje oblike invalidnosti, je seveda to absolutno premalo. Tukaj bi si želela apelirati na oba ministra, za delo in za solidarno prihodnost, da to vendarle popravimo v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ker bomo veliko dobrega naredili za te uporabnike. Na to opozarjajo mene osebno mnogi in mislim, da je prav, da sem to izpostavila. Druga stvar. Mi imamo v tej državi približno od 170 tisoč do 180 tisoč oseb z invalidnostmi, taka je okvirna številka, in kar mene muči že vrsto časa, je nedostopnost do javnih stavb invalidom, in do medkrajevnega avtobusnega prevoza. Pri prvi zadevi se bo rok za izgradnjo iztekel leta 2025, pri drugi se je pa že iztekel, in to decembra 2020. Jaz vsekakor ne želim živeti v državi, ki se ne bi zmenila za takšne stvari in ne bi uredila tako osnovnih človekovih pravic, kot sta ti dve pravici, ki bi ju morali že zdavnaj zagotoviti tej skupini posameznikov. Zavedam se, da to ni samo problem te vse vlade bi morale že prej bolj razmišljati o tem. Imeli smo 15-letni rok za vzpostavitev tega področja, pa se to ni zgodilo. Zato me zanima: Ali so zagotovljena finančna

Tudi sam se strinjam, mislim, da se civiliziranost države kaže po tem, kako dobro ali pa ne dobro poskrbimo za najšibkejše. Invalidi so eni izmed njih. Kar se tiče naše vlade in ministrstva, ki ga vodim, oziroma tudi sosednjega Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac, si upam reči, da smo zagrizli v marsikatero kislo jabolko, od dolgotrajne oskrbe, osebne asistence do konec koncev vprašanja invalidskih pokojnin. Pa če grem po vrsti. Invalidske pokojnine. Letos, s 1. 1. 2024 je začela veljati novela, ki izboljšuje odmero tistim invalidom, ki so delali za skrajšan delovni čas. Zdaj imamo v pripravi pokojninsko reformo, kjer se bomo seveda tudi z vami v parlamentu pogovarjali o še dodatnih ukrepih, kako izboljšati življenje invalidskih upokojencev, ker so ti poleg starejših žensk socialno najbolj ogrožena skupina pri nas. Druga stvar, osebna asistenca. V pripravi je novela, ki je bila tudi v javni razpravi prejšnji mesec, ki ima za ključne cilje bolje organizirati ta sistem, prenoviti nadzor in narediti ocenjevanje bolj pošteno. Za Zakon o dolgotrajni oskrbi vam lahko minister Maljevac več pove, bi pa tako povedal, ne da bi hoteli na kakršenkoli način dajati denar kot argument, ampak z denarjem smo ves čas soočeni, ko se pogovarjamo ali z Ministrstvom za finance ali pa z gospodarstvom, ki ima 2-odstotni prispevek na plače za dolgotrajno oskrbo. Proračunska omejitev, znotraj katere mora sistem delovati, je 800 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo. To je veliko denarja, treba je pa sistem počasi graditi in ga postaviti tako, da bodo vsi, ki so potrebni pomoči, do te pomoči lahko v adekvatni obliki tudi dostopali. Zato so na začetku notri omejitve, če se bo izkazalo, da niso potrebne ali da imamo dovolj denarja, da niso potrebne, jih bomo pa seveda tudi sproščali. Kar se tiče dostopa javnih objektov. Zadnjič sva skupaj gledala, ko je zagovornik načela enakosti predstavljal stanje – tudi sam se strinjam, ni dobro po 15 letih, šole, kinodvorane, trgovski centri in tako naprej, tudi avtobusni prevozi med kraji niso povsod dostopni invalidom. Kar se našega ministrstva tiče, smo mi svojo domačo nalogo opravili. Pri centrih za socialno delo imamo vsega skupaj 65 enot, od teh imamo še v dveh, v Sežani in v Postojni, probleme z dostopnostjo, povsod drugod je urejena. Kar se ostalega tiče, smo pa že na zvezi z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, s katerim trenutno pripravljamo enotno metodologijo, s katero bodo oni ocenili vse te objekte, ali so dostopni in ali metodološko ustrezajo kriterijem. In druga stvar, za vse, ki ne ustrezajo kriterijem, smo vzpostavili prejšnji teden nacionalno svetovalno informacijsko točko, kjer se bodo lahko tisti, ki še morajo poskrbeti za dostopnost, seznanili z vprašanji o tehničnih smernicah, najboljših praksah, ki jih lahko uvedejo ali ki se jih da aplicirati na njihov objekt. Na ta način bomo poskušali predvsem pomagati tistim subjektom, ki še niso uredili dostopnosti, da to uredijo. Kar se sredstev tiče, veliko stvari se pri nas prenavlja z evropskimi sredstvi. Kot veste, je pri vseh investicijah, ki se v javnih objektih vodijo z evropskimi sredstvi, ena od ključnih zavez zavezanost konvenciji o invalidih, kar pomeni, da oni morajo, če hočejo biti upravičeni do teh sredstev, poskrbeti tudi za to, da so ti objekti invalidom dostopni. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvoli. Najlepša hvala za besedo. Hvala za ta del odgovora, spoštovani minister. Ampak vendarle, za vse tiste, ki nas spremljajo, je treba ponovno povedati, mi smo imeli 10-letni in 15-letni prehodni rok, da uredimo ti dve stvari, o katerih sem prej spregovorila, torej ureditev dostopnosti do vseh javnih objektov za osebe z invalidnostmi in ureditev [dostopnosti] do medkrajevnega avtobusnega prevoza, prav tako za osebe s senzorno oviranostjo in gibalno oviranostjo. Mislim, da je za takšno državo to povsem nesprejemljivo in upam, da bomo vendarle ali prek kohezijskih sredstev ali tudi prek sredstev iz lokalnih skupnosti vendarle zagotovili, da bodo te osnovne pravice zagotovljene. Kajti invalidi oziroma osebe z invalidnostmi so enakopravni člani družbe in tega se moramo vsi zavedati. Dostopnost na vseh področjih družbenega in osebnega življenja je tisto, kar pravzaprav invalidom omogoča, da so, kolikor je le mogoče, neodvisni od drugih. Tega ne govorijo samo naša zakonodaja pa strategije in resolucije, ampak tudi dokument Evropske komisije o strategiji o pravicah invalidov za obdobje zadnjih 10 let oziroma do leta 2030. Mi smo večkrat govorili na različnih delovnih telesih o tej problematiki. Vsi se tukaj strinjamo, nekaj potrebno narediti, ampak res bo potrebno preiti od besed k dejanjem. Nas bodo tudi cenili predvsem po tem, če smo dejansko kaj naredili, realizirali, ne pa, ali smo samo vestno na te stvari opozarjali, čeprav je delo poslanca v prvi vrsti prav to, da na te stvari opozori. Zdaj bi rekla samo še to. Prej ste omenili gospoda Maljevca, svojega kolega na ministrskem položaju. Vem, da področje dolgotrajne oskrbe spada pod njegovo ministrstvo, tako da se bom glede teh ur z njim še vsekakor pogovorila. Zdaj pa nimam več nobenega vprašanja, ker ste mi praktično na vse dovolj dobro odgovorili. Hvala.

Zaradi desetletij zanemarjanja in slabega upravljanja z vodotoki smo lani doživeli katastrofalne poplave. Slabo načrtovani posegi, uporaba zastarelih in preverjeno neučinkovitih gradbenih praks in zvezane roke naravovarstvenih služb botrujejo doslej največjemu sistematičnemu uničevanju vodotokov v državi. Sedanji sanacijski posegi ne bodo prinesli večje poplavne zaščite, se bo pa porabilo ogromne količine javnega denarja za to, da se uniči, kar je naravno bogastvo, naravni habitat ranljivim rastlinskim in živalskim vrstam in tudi velik ekonomski doprinos. V samo sanacijo se ni vključevalo vseh strokovnjakov, kar priča, da se je s sanacijskim načrtom, težkim 1,3 milijarde, nespametno hitelo, verjetno zato da se v roku porabijo evropska sredstva, ali pač. Dr. Igor Zelnik s Katedre za ekologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete opozarja: »Kanaliziranje strug vodotokov v preteklosti je privedlo do hitrejšega odtekanja vode in s tem do večjih pretokov ter višjih vodostajev. Ustvarili smo razmere, v katerih enaka količina vode odteče v mnogo krajšem času, kot bi po strugi z meandri. Te spremembe so vzrok za poplavljanje ko kanalizirane struge ne morejo sprejeti tolikšnih količin vode.« Medtem so pozitivni učinki sonaravne ureditve vodotokov številni in tudi znani iz tujine, izboljšajo poplavno varnost, zvišajo biotsko pestrost, izboljšujejo mikroklimo, pospešujejo polnjenje podtalnice in so tudi precej cenejši. Sprašujem: Ali je bil program sanacije vodotokov usklajen z vsemi pristojnimi službami, kot velevata nacionalna in evropska zakonodaja? Presoja vplivov na okolje ni bila izvedena. Ta pogoj sicer ne velja za naravne nesreče, ampak sanacija ni tudi intervencija. Hvala.

v povezavi druga z drugo tudi, bom rekel, ne popolnoma takšne. In sicer, delim z vami mnenje, da je zanemarjenost rednega vzdrževanja vodotokov, in še bolj kot to tako imenovani pristop gradbeno-tehničnih rešitev ali kanaliziranja vodotokov, ki ste jih podrobno, bom rekel, opisali, velika katastrofa za Slovenijo. V 90. letih je minister Jazbinšek takrat ustavil gradnjo vodotokov prav zato, ker so bili dani vsi načrti za betoniranje vodotokov. Kaj se je zgodilo po mojem povratku? Da je ta doktrina med vodarji očitno še vedno prevladujoča. Celo več, zahtevana je bila v določenih fazah različnih ministrov in ne vem, v kakšnem času še. Po drugi strani pa smo doleteli do tega, da imamo nesodelovanje različnih resorjev in strokovnjakov, strokovnih združb, vsak zase dela vsak na svojem področju. In kadar ima vsak svoj projekt, je vse idealno, ko pridemo na isto točko, pa seveda to ni tako. Če dam malce v bran, ampak samo za razumevanje, jasno, v času poplav je bilo treba na hitro narediti in so bili tako imenovani interventni ukrepi narejeni v bistveno manjšem znesku, kot ste ga vi povedali, za nekaj sto tisoč evrov je šlo, pa tudi tam je bila ključna zadeva zagotoviti varnost življenja in premoženja ljudi ter nato zagotoviti ponovno odprtje voda, ker je prišlo do nepretočnosti in tako naprej. In ta v delu izrednih ukrepov je zaključena. Sanacijski načrti od tu naprej pa nimajo več zveze z intervencijami, ampak gre za trajno, stabilno rešitev. Prizadevanje, ki ga imam seveda zdaj v glavnem, je to, kako na naravi temelječih principih urejanja voda urediti vodotoke, da bodo odporni na podnebne spremembe. Začenjamo s strokovnim sodelovanjem, zavračamo projektno dokumentacijo, ki ni tako narejena, saniramo tudi kakšne ureditve, ki so bile pretirano v ta obvodni prostor, bom rekel, narejene, in za ta znesek, gre za milijardo bo v celoti dokumentirana, pripravljena na teh principih, ki ste jih prej omenili, jaz pa zdaj dopolnil, in bo tudi narejena presoja vplivov na okolje povsod tam, kjer je Natura 2000 ali še kaj drugega. Tudi to je bilo v zakonu posebej ven izvzeto. Tako da sanacija, trajna sanacija, trajna dovolitev nas šele sledi. Mi smo zaključili do zdaj samo to interventno dokumentacijo, kjer pa se je tudi včasih šlo, tako kot ste rekli, prek tiste mere in s premajhno pazljivostjo. Projektno dokumentacijo, ki jo zdaj dobivamo na mizo, pa seveda zavračamo vedno takrat, kadar projekt ni izdelan tako s strani hidrološko-hidravličnih zadev

našega načrtovanja prostora in teh ureditev še kako naporna še iz dveh razlogov, najmanj iz enega, ki ga bom zdaj povedal. V desetletjih so nastala mesta in naselja ob reguliranih vodotokih, in tako kot ste rekli, voda prihaja bistveno hitreje in seveda ima svoj neučinkoviti del. Ali bomo lahko vzpostavili kataster nazaj v tiste čase? Odgovor: potrebni bodo določeni ukrepi, držali se bomo vodne površine, ampak v določenih primerih pa računam, da je treba ta princip na naravi temelječih rešitev postaviti popolnoma na novo, in tu nas čaka kar trdo delo. Tako da hvala za pobudo. Jo sprejemamo kot način in princip dela za naprej.

Polona Pengal iz društva Revivo opozarja: »Če je reka že drugič odnesla isti nasip, bi se morali morda umakniti in ji ta del prostora prepustiti. se je podrl most, bi morda naslednjega naredili brez temeljev v strugi. Reke bodo same ponovno vzpostavile okljuke, ki bodo znižali poplavne viške in zmanjšali njihovo moč. Tako da odstranimo jezove, pragove in ostale rečne ovire – velika večina z dvigom gladine dejansko poslabšuje poplavno varnost gorvodno.« Reke seveda potrebujejo prostor, mi pa jih z raznoraznimi gradbenimi posegi fragmentiramo in uničujemo. Seveda smo vsi enotnega mnenja, da je popoplavna varnost na prvem mestu, vseeno pa smo glede na izvedbo lahko zaskrbljeni, da je sanacija po poplavah povzročila izjemno degradacijo vodotokov, poplavne varnosti pa to ni izboljšalo. programu obnove je zapisano, da bodo strokovne presoje vplivov na okolje opravljene tekom izvajanja del. Kako je lahko program sploh sprejet, brez kakršnihkoli usmeritev in brez presoje vpliva na okolje? Hvala.

če hočete, po gasilsko, po domače, ali po vojaško, zato ker je bilo takrat treba rešiti življenja in premoženje ljudi in vse ostalo. Sedaj ko smo zaključili interventne ukrepe, pa smo tudi ta v program, posebej je navedeno v njem, da mora biti vsa dokumentacija, še enkrat se vračam, pripravljena na naravi temelječih rešitvah, odpornih na podnebne spremembe. In ta program za milijardo 300 bo narejen na teh osnovah in teh principih. Ne bo pa lahko, še enkrat, zaradi tega ker moramo sočasno resno izboljšati kulturo tega bivanja in doseči neko interdisciplinarno delo,

Moramo pa razumeti, da je akterjev v prostoru več, da so uporabniki ljudje, ki živijo v naseljih in tam bivajo, pa tudi nekateri se bodo morali preseliti, ter tudi ljudje, ki obdelujejo kmetijska in druga zemljišča. In na koncu koncev imate prav, princip, ki smo ga zastavili v tem programu, je: v zgornjem toku izdelati zadrževalnike, kjer bi že v hudourniškem delu prispevali k svojemu vzdrževanju v največji možni meri,

v kombinaciji ali v sodelovanju z javnostjo in vsemi ostalimi na nek način. Seveda bomo pa racionalni vsi skupaj, da ne bomo jemali drug drugemu prostora, mislim, da bo to eden izmed največjih projektov za desetletja naprej, da pridemo poleg vodne varnosti ali varnosti pred poplavami tudi do boljše krajine, če hočete, tudi boljšega, načina življenja. Hvala tudi za prispevke. Jaz imam s sabo samo nekaj opozoril teh kolegov, ki ste jih tudi vi omenili in so mi dali tudi posamezne primere, kjer je bilo morda to pretirano. Mi bomo to šli, nekaj smo jih že pregledali in tudi v določenih delih skušali naprej spraviti v

Hvala lepa. Spoštovani gospod minister! Kot poslanka in tudi kot predsednica Državnega zbora posebno pozornost namenjam najranljivejšim skupinam, še posebej otrokom in zlasti tistim s posebnimi potrebami. V preteklosti sem večkrat opozarjala, da otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ne uživajo pravic po Zakonu o osebni asistenci, prav tako njihovi starši in skrbniki v praksi ne prejmejo posebne pomoči na domu, kar po mojem mnenju ustvarja neenakopraven položaj v primerjavi z upravičenci do osebne asistence, ki morajo biti starejši od 18 let. Zato sem bila, gospod minister, izjemno vesela, ko je vaše ministrstvo na začetku leta prisluhnilo mojim večkratnim pozivom, da se otrokom z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju oziroma njihovim družinam omogoči posebna storitev, ki bo zajemala pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dejavnostih, potrebnih za normalno in kakovostno življenje otrok in njihovih družin. Vaše ministrstvo je v zvezi s tem konec januarja naredilo pomemben korak z javno napovedjo pilotnega projekta, ki naj bi se izvajal šest mesecev in bi vključeval 10 družin z otroki s posebnimi potrebami, katerega cilj je pridobiti celoten nabor storitev pomoči na domu, ki jih take družine potrebujejo. V Sloveniji táko pomoč potrebuje med 800 in tisoč družin, zato je to izjemnega pomena, da bi se projekt začel v najkrajšem možnem času izvajati in da bi se v šestmesečnem obdobju, kot je bilo napovedano, pridobilo čim več kakovostnih informacij o dejanskih potrebah družin na eni strani in kadrovskih zmožnosti izvajalcev, ki bodo zagotavljali te storitve, na drugi strani. Spoštovani minister, v bistvu že dve leti eno in isto govorim

fazi je? Ali so znani kakšni naslednji koraki in kakšen konkretnejši datum? Kaj zdaj za te naše družine to pomeni, ali bodo dobile to prepotrebno pomoč, ki smo jim jo napovedali, konec koncev obljubili, ali ne? Mislim, da smo zavezani, da to storimo. Hvala lepa.

da lahko poročam o napredkih na tem področju. Ker je zelo pomembno, bi si kar vzel čas pa mogoče tudi nekaj vsebinskih stvari predstavil, ker imam teh pet minut. Prvič. Ustanovili smo posebno medresorsko delovno skupino, ki poleg našega ministrstva vključuje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, ministrstvo za izobraževanje in vse CUDV, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Zakaj? Ker smo kmalu po začetku priprave pilotnega projekta ugotovili to, kar smo vedeli že prej – da je področje zelo kompleksno, in da tudi v času izvajanja pilotnega projekta ne izgubljamo časa, ampak da izkoristimo ta čas tudi za priprave dolgoročnih rešitev. Dobili in pogovorili smo se z vsemi CUDV, oni so pripravili tudi izhodiščno analizo, v katero so vključili tudi razvojne ambulante. Res smo poskušali iti iz prakse, torej kaj so tiste potrebe, ki jih te družine imajo. Lahko povem, da so bile na ravni razvojnih ambulant in tudi centrov za socialno delo podobne ideje pomoči prek PND že preizkušene, pa dejansko niso delovale, tako da bomo že v tej fazi pilotnega projekta samo storitev pomoči na domu prilagodili. To je bil zaključek delovne skupine, ker je res nujno, da bo pripeljalo učinek vsaj tem družinam takoj pa da bomo dobili res relevantne podatke. Trenutno potekajo tudi pogovori z družinami, ki jih izvajajo CUDV, ravno zaradi tega, da določimo, katere so te storitve. Lahko vam potem dam tudi to analizo, da boste prebrali, ker so zelo raznolike. Na terenu se opaža tudi določen strah pred vstopom v družino, tako da je tudi to ena točka, ki jo bomo morali nasloviti. Katere so te storitve, bo skupina zacementirala 5. 6. na sestanku, ki je naslednji sestanek delovne skupine. Istočasno bo ministrstvo za zdravje, ministrstvo za šolstvo prispevalo, kateri so tisti ukrepi, ki jih oni izvajajo, da bomo res imeli celotno sliko, ko bomo sestavljali, kako naj bi ta storitev, govorimo o tem dolgoročnem, izgledala. Tako da postavljamo tudi osnovo za dolgoročno rešitev problema. Mogoče še ena točka, ki bi jo izpostavil. Imam še minuto. Če gremo pogledat, katere so bile osnovne ugotovitve, ki so bile izpostavljene: da je nujno konkretneje raziskati potrebe otrok in družin, oblikovati nabor in vsebino storitev, to že vemo, definirati tudi obseg, ki bo na voljo, govorim dolgoročno, in tudi trajanje. In na kakšen način se to prepleta z ostalimi storitvami, določiti standard storitve, organizacijo storitve. Kot veste, v prvi fazi pilotnega projekta to storitev izvajajo CUDV, tekom diskusije je postalo jasno, da je velika potreba po mobilnih timih. To je tista točka, ki so jo velikokrat izpostavili, torej en mobilni tim, ki bi hodil od družine do družine. Potem seveda kadrovski normativ, viri financiranja in postopki in kriteriji za določitev, za uveljavitev te pravice. Veva oba, da je to zelo široko polje, zelo so raznolike družine, tako da se veselim prihodnjih mesecev, pa tudi upam, da drugo leto s sistemsko rešitvijo dokončno zapremo tudi to področje.

oziroma razveselili. Če sem vas prav razumela, potem potekajo tudi dogovori z družinami, to se pravi, prizadete družine so vključene, informirane, to, recimo, se mi zdi zelo pomembno. In pa če sem vas tudi prav razumela, 5. 6. je naslednji sestanek delovne skupine, kjer boste definirali storitve, ki jih te družine potrebujejo, in v naslednjem letu, upajmo, sistemska rešitev. Jaz mislim, da bi to bil en zelo lep napredek in lep uspeh vašega ministrstva. Tako da vam res želim, da vam to uspe in da te družine dobijo pomoč, ki jo potrebujejo, in da se njihova stiska vsaj malo zmanjša. Samo toliko mi povejte, družine so vključene, se pogovarjate z njimi, vedo, kakšna naj bi bila časovnica in kaj jih v bistvu čaka? Samo to, da mi še razjasnite. Hvala.

vključiti družine že v fazo določitve storitev, ker je bilo v prvih pogovorih jasno, da pomoč na domu v obliki, kot je trenutno, ne bo zadostna in so specifike zelo različne od družine do družine. Tako da je po prvi analizi stanja, ki so jih CUDV naredili, druga naloga, ki so jo imeli, opraviti razgovore z družinami in pripraviti nabor storitev na podlagi vsega tega.

lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministrica! V zdravstvu so težave, primanjkuje nam kadra, imamo slabe pogoje za delo. delo. Na to so nas opozorili predvsem slovenske ginekologinje in ginekologi v javnem pismu 10. maja, kjer so poudarili izjemno slabo dostopnost do zdravstvene oskrbe žensk na primarnem nivoju. Ginekologi so izjemno pomemben člen v zdravstvu, predvsem pri reproduktivnem zdravju pacientk, tako pomagajo pri načrtovanju posamezne družine, načrtovanju nosečnosti, skrbijo pa tudi za plod, razvoj in zdravje samih nosečnic.

brez izbranega zdravnika. Če je še pred časom veljalo za povsem samoumevno to, da si je ženska nekje okrog 20. leta izbrala osebnega ginekologa, danes to ni več tako. To število, napovedujejo, da se bo še povečalo za 150 tisoč približno do leta 2026, ko se bo upokojilo določeno število ginekologov. Ampak kaj je najbolj zanimivo? Da zadnji podatki o specializantih ginekologije iz leta 2019 do 2022 kažejo, da je 56 specializantov ginekologije uspešno zaključilo specializacijo. Kar je pa zaskrbljujoče: na primarnem nivoju se jih je zaposlilo devet od teh 56, torej slabih 16 %. Če razpolagate z boljšimi podatki, bolj ažuriranimi, bi vas prosila, da mi to tudi poveste.

ginekologi opozarjajo tudi na to, da bi bilo treba povečati zanimanje za specializacije, me zanima: Ali nameravate s kakšnimi ukrepi pospešiti njihovo vključevanje na primarno raven zdravstvenega sistema?

spoštovana gospa Bojana Muršič. Dovolite mi, da najprej predstavim nekaj podatkov o številu zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva. Po podatkih Zdravniške zbornice je na začetku leta 2024 v slovenskem zdravstvenem sistemu delovalo 328 specialistov ginekologije in porodništva, specializacijo pa je opravljalo 91 specializantov. Do leta 2033 bo pogoje za upokojitev izpolnilo 125 specialistov. V zadnjih 10 letih je bilo na letni ravni povprečno odobrenih 15,1 specializacije iz ginekologije in porodništva. Če predpostavimo, da bo še naprej vsako leto specializacijo začelo 15 novih specializantov, bomo do konca leta 2033 imeli 136 novih specialistov, kar bo dovolj za nadomestitev specialistov, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev. Zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo iz ginekologije in porodništva je še vedno veliko. Praviloma so vsa razpisana mesta tudi zasedena. Na letošnjem razpisu sta od 10 razpisanih mest ostali nezasedeni samo dve mesti, na kateri pa se mladi zdravniki lahko še prijavijo, ker je razpis še odprt oziroma bo ostal odprt vsaj do sredine letošnjega poletja. Res pa je, da opažamo problematiko majhnega zanimanja mladih specialistov za zaposlitev na primarni ravni. Namreč, po specialističnem izpitu se raje kot za ambulantno dejavnost, se pravi raje, kot pa da bi se zaposlili na primaru, odločijo za delo v bolnišnici. Rešitve ministrstvo vidi v številnih ukrepih, nekaj od tega smo jih že sprejeli v interventni zakonodaji v zadnjem letu. Predvsem pa je potrebno nadaljevati s temi ukrepi, se pravi gre za ukrepe administrativnih razbremenitev, debirokratizacije, zagotavljanje enakega plačila za enako storitev ne glede na raven zdravstvene dejavnosti in stroko, v ustreznem nagrajevanju zdravnikov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. pravi, nekatere od teh stvari smo res že uredili, seveda pa nameravamo predvsem na administrativnih razbremenitvah skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje še nadaljevati. Seveda obstajajo še drugi ukrepi za ustvarjanje privlačnejših delovnih pogojev, kot so recimo bolj prožne oblike zaposlitve, pri čemer moramo ločevati med javnim in tržnim, enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev ne glede na pravno obliko izvajalca, definiranje pogojev za omejitev soglasja za delo pri drugih delodajalcih, evidentiranje efektivno opravljenega dela. Skratka, če govorimo o nekem novem načinu dela oziroma o možnostih zadržanja oziroma spodbujanja zdravnikov oziroma ginekologov, da se zaposlijo na primarni ravni, govorimo tudi o možnosti možnosti kombiniranega dela ginekologov na primarni in sekundarni oziroma terciarni ravni, kar smo vnesli tudi v predlog strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031. ta možnost kombiniranega dela bi spodbudila mlade specialiste ginekologije in porodništva za zaposlitev na primarni ravni, hkrati pa bo ministrstvo predlagalo odboru za načrtovanje specializacij, ki je pristojen za pripravo predloga števila in vrst specializacij za razpis,

Hvala lepa, ministrica. Malo ste me sicer potolažili. Pa vendar, vprašala sem vas, ali razpolagate s podatki, kje so se zaposlili specializanti ginekologije v obdobju, ko so pridobili specializacijo, v obdobju 2019 do 2022, 56 zdravnikov je bilo, devet se jih je zaposlilo na primaru, kje so pa ostali? Koliko jih je ostalo v bolnišnicah, koliko jih je pa šlo v kakšno drugo specializacijo? Tako da tukaj ne vem, če nimate podatka, me zanima, kje bi ga lahko pridobila. Vsekakor me veseli, da ocenjujete, da bo 156 novih specializantov ustrezalo bodoči potrebi žensk v prihodnjem obdobju, ko se bodo pač ti upokojili v letu 2026, kar se pač napoveduje, in me veseli, da na koncu koncev to pismo, ki so ga napisali ginekologi, le ni tako alarmantno, kot kot ga na prvi pogled vsak, bom rekla, bere. Kajti ko začneš prebirati to pismo, se ti takoj zastavi vprašanje, kaj se bo zgodilo potem s programom Zora, ki je izjemno pomemben, kajti pri programu Zora lahko začetne stadije raka materničnega vratu, kar je izjemno pomembno, kajti ženske v zgodnji fazi lahko potem ustrezno zdravijo. Če bi pa bili ti programi potem v okrnjeni sestavi, se mi pa zdi, da moramo vse narediti, vse korake, v pravo smer, da do tega pač ne bo prišlo. Vsekakor me veseli, da ukrepi, ki jih boste sprejeli oziroma, ki jih sprejemate, gredo v pravo smer, in srčno upam, da leta 2026

Ginekologi se pač zaposlujejo na sekundarni ravni, to je nek trend, ki ga opažamo. Ko končajo specializacijo, naj bi bila ginekologija primarno primarna raven, vendar je vedno večje zanimanje za sekundarno raven. Ravno zato ker si želimo, da bi ginekologi ostali na primarni ravni, smo v smo v strategijo uvrstili to možnost kombiniranega dela na primarni in sekundarni oziroma terciarni ravni, kar pomeni na primer, da če bi se ginekologi zaposlili na primarni ravni, bi lahko potem delali tudi na sekundarni in terciarni ravni, da bi recimo tam pomagali pri dežurstvih ali pa bi recimo v bolnici operirali svoje bolnice, ki jih obravnavajo v svojih ambulantah, na primarni ravni. S tem bi tudi nekako delo, ki ga opravljajo na primarni ravni, postalo bolj razgibano in zanimivo. Tako da to je ena varianta, da v bistvu uvajamo neko tako možnost kombiniranega dela, ki bi mlade bolj

Konec prejšnjega leta je študentsko populacijo pretreslo poročilo Računskega sodišča o poslovanju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ne le da je ugotovitev Računskega sodišča, da ŠOU v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov ni bila učinkovita, ugotovljene so bile tudi grobe kršitve pravnega reda pri porabi denarja, dostopu do informacij javnega značaja in celo internih aktov same študentske organizacije. Poročilo nakazuje na dolgotrajne in ponavljajoče se nepravilnosti pri vodenju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s strani skupine ljudi, ki to organizacijo vodijo že od njene ustanovitve. Računsko sodišče je ugotovilo, da organizacija svojega denarja in premoženja ne porablja za zastopanje interesov in pravic študentov, ampak za druge dejavnosti, kot denimo gradnje zasebnih vrtcev ali za domnevno fiktivne izlete družin in prijateljev vodilnih v ŠOU ter njihovih poslovnih partnerjev. ŠOU v Ljubljani po izsledkih revizije prav tako Študentskemu zboru prikazuje drugačne poslovne izide, kot jih prikazuje Ajpesu. Za leti 2020 in 2021 2021 je ŠOU v Ljubljani na Ajpes oddala letni računovodski poročili po standardih, ki veljajo za pravne osebe zasebnega prava, kljub temu da so skladno z Zakonom o skupnosti študentov pravna oseba javnega prava. ŠOU v Ljubljani se prav tako ne odziva na zahteve za informacije javnega značaja in pri svojem delu ne upošteva Zakona o javnem naročanju, na kar so že leta 2021, torej skoraj dve leti in pol pred izidom revizije, opozarjali novinarji Radia Študent. Nezaslišano je, da v državi že 33 let obstaja institucija, ki se financira izključno iz javnih sredstev, a ni podvržena nobenemu nadzoru, v njej pa nihče ne odgovarja za popolnoma nič. V zvezi s tem sprašujem ministrico za pravosodje: Ali imate na Ministrstvu za pravosodje konkretne odgovore in ukrepe, s katerimi bi naslovili tovrstno korupcijo, ki se dogaja v študentskih organizacijah? Dr. Papič, vas kot ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa sprašujem: Kakšne spremembe nameravate uveljaviti na področju študentskega organiziranja, da se prekine s to prakso očitnega klientelizma in korupcije, ki je razvidna tudi iz revizijskega dokumenta? Ali ministrstvo načrtuje dodatne ukrepe za povečanje transparentnosti in učinkovitosti ŠOS in njenih organizacijskih oblik pri zastopanju študentov? Če jih načrtuje, prosim za konkretne ukrepe, ki jih pripravljate. Hvala.

Kolikor sama poznam Zakon o računskem sodišču, bo zagotovo revizijsko poročilo, če tisti, ki je revidiranec, ne bo naredil, kar mu Računsko sodišče nalaga, posredovano tudi pristojnemu organu, pristojnemu ministrstvu, ki verjamem, da lahko ukrepa, če gre še vedno za neizvršitev tega, kar Računsko sodišče nalaga. Nenazadnje se lahko revizijsko poročilo pošlje tudi v Državni zbor, ker gre lahko tudi za hudo kršitev obveznosti dobrega poslovanja, in lahko Računsko sodišče poda tudi poziv za razrešitev odgovorne osebe. Če govorimo o korupciji in kaznivih dejanjih na splošno, pa zagotovo vsak, ki ve o tem karkoli, da kazensko ovadbo pristojnemu organu, policija, tožilstvo naredijo preiskavo in tudi sprožijo kot organi pregona

Seveda drži vse glede poročila Računskega sodišča, mogoče ne bi ponavljal, kar ste že sami navedli, kaj so bile ugotovitve, je bilo pa pred kratkim podano porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih, to pa lahko omenim. In sicer to izhaja iz maja, 16. 5. 2024. Računsko sodišče ocenjuje tri sklope. Prvi sklep kot zadovoljiv ukrep, in sicer pri pripravi načrta aktivnosti za izvedbo javnih naročil za storitve dobave električne energije in za storitve čiščenja. Drugič: priprava načrta aktivnosti za sprejetje internih aktov, s katerimi se bo poenotil način načrtovanja projektov ŠOUL. pravi, to je označeno kot pozitivni ukrep, zeleno označeno. Delno zadovoljiv ukrep: priprava načrta za izvedbo aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bo ŠOUL ob pripravi finančnega načrta razpolagala s finančnimi načrti članov družine ŠOUL, da bodo člani družine ŠOUL v letnih poročilih predstavili vse zahtevane elemente, ki izhajajo iz predpisov in pogodb ter omogočajo potem seveda oceno namenskosti porabe sredstev. Se pravi, to je označeno kot delno zadovoljiv ukrep, odziv s strani ŠOUL. In ostaja nezadovoljiv ukrep, rdeče: priprava načrta aktivnosti za zagotovitev računovodskega poročanja v skladu z Zakonom o računovodstvu. Se pravi, to je najnovejše stanje, porevizijsko poročilo. Jaz osebno sem se o tem pogovarjal tako s predstavniki ŠOS, Študentske organizacije, seveda vemo, da se predsedstvo Študentske organizacije izmenjuje, prihaja mlada generacija, vemo pa, da je cel kup organizacij, ki delujejo in so ali samostojne pravne osebe, celo deooji in tako dalje, ki delujejo potem in so neki podizvajalci pri teh aktivnostih. Tudi z nekaterimi mlajšimi poslankami, poslanci iz Državnega zbora je dogovorjeno, da to globalno uredimo, se pravi, naredimo bolj transparentno. Jaz sem tudi predstavnikom ŠOS predlagal zelo učinkovit način. Dejstvo je, da ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, znanost in inovacije, vsem JRZ, se pravi javnim raziskovalnim zavodom, in vsem univerzam potrjuje letne načrte dela in finančna poročila. Enako predlagam za študentsko organizacijo. Se pravi, da se ta denar, ki jim ga seveda ne želimo oporekati, nekako prenese na Študentsko organizacijo prek ministrstva, ki je zadolženo za visoko šolstvo. Na ta način ministrstvo na eni strani potrjuje letni program dela in seveda potem preverja realizacijo in finančna poročila. Na ta način se izenačijo z vsemi javnimi raziskovalnimi zavodi, z vsemi univerzami in prepričan sem, da je to način, kako končno zagotovimo transparentnost delovanja študentske organizacije. Hvala.

kot vidimo tudi iz tega poročila, obstajajo odkloni v smeri korupcije in klientelizma, in tudi ob predpostavki, da je študentska politika za marsikoga odskočna deska tudi za državno politiko, tudi v tem sklicu Državnega zbora, in je naloga vseh, da take odklone obravnavamo z vso resnostjo. Nenazadnje smo vsi zgled mladim. Sedanji direktor je bil leta 2021 izvoljen tako, da je organizacija kršila svoje notranje akte in zakon o upravnem postopku, saj je organizacija takrat protipravno zavračala protikandidate, kar je na javno dostopnem posnetku seje na spletu potrdil tudi odvetnik ŠOU, in je direktor tam kratko malo v posmeh pravnemu redu te države, in to že leta. Spomnimo se lahko tudi, da je leta 2015 bivši funkcionar Študentske organizacije univerze, povezan s poslanskim klubom Modri, kupil zemljišče na Pivovarniški za 350 tisoč evrov, tri mesece kasneje pa ga je prodal Študentski organizaciji za skoraj štirikratno vrednost, za 1,2 milijona evrov. Direktor je to neverjetno naključje komentiral zgolj z izjavo, da se v Sloveniji pač vsi poznajo. Danes pa nadaljuje s posmehovanjem slovenskemu pravnemu redu in na sejah Študentskega zbora kot odgovorna oseba razglaša, da tudi če bi se šli pravdat naprej, bi bilo to revizijsko poročilo brezpredmetno, da za ŠOU v Ljubljani velja Zakon o gospodarskih družbah, priznava neučinkovitost vodenja hkrati z izplačevanjem izdatnih nagrad za delovno uspešnost in se ob tem hvali z izjavami, kot je »ne bodo me zaprli«. Spoštovana ministra: Kakšno je vajino stališče glede posmehovanja

zavedamo se teh zgodb iz preteklosti. In še enkrat poudarjam: če se bodo sredstva dodeljevala Študentski organizaciji prek ministrstva, prek potrjenih letnih planov dela in pa potem prek predloženih finančnih poročil,

seveda takoj ukrepa. Če vpeljemo enak princip, enak način financiranja tudi Študentske organizacije, potem sem prepričan, da bomo zagotovili bistveno višjo stopnjo transparentnosti. Hvala.

Hvala. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Gospod Tomaž Lisec bo postavil vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli.

pojme, kot so nujna medicinska pomoč, satelitski urgentni centri, in ker imamo letališče v Cerkljah, tudi helikopterska nujna medicinska pomoč. Od leta 2016, mislim da, ko se je sprejemal Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, sem kar nekajkrat spraševal različne bivše ministre, predvsem ministre za zdravje, pa tudi ministre za obrambo, kaj se na tem področju Tudi prejšnja ministra, da bom pošten, iz tako imenovane Janševe vlade, sem večkrat spraševal uradno in neuradno o tej temi, ampak tudi danes, ko na primer berem odgovore predvsem na poslansko vprašanje kolegice Meire Hot, ki je v tem mandatu kar nekajkrat spraševala

zanima, spoštovana ministrica: Kaj se trenutno dogaja na področju helikopterske nujne medicinske pomoči? Vemo, da se že predolgo razmišlja o tem, ali je potrebna tretja baza, poleg Maribora in Ljubljane. Še enkrat, jaz trdim, da potrebujemo vsaj še dve bazi, eno nekje na jugu ali pa severozahodu naše države, in kot rečeno, mislim, da ima Posavje oziroma Cerklje vse prostorske, vsebinske in tudi ostale pogoje, da je lahko baza za delovanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Zanima me: Kašna je po vašem idealna vloga helikopterske nujne medicinske pomoči? Tudi s tega stališča, da smo danes že poslušali o tem, kako je s helikopterji za gašenje pa kako je s helikopterji pri gorski službi, pa verjetno so še kje nujno potrebni. Zanima me tudi: Ali se načrtuje nakup novih helikopterjev, koliko teh helikopterjev? Predvsem pa me zanima: Kakšna bo namembnost teh helikopterjev? Zakaj namembnost?

kakšni naj bi bili helikopterji, kakšen naj bi bil njihov namen, kdo naj bi z njimi upravljal, kakšna naj bi bila njihova oprema et cetera, et cetera. Skratka, v prvem delu me zanima, kaj se trenutno dogaja na področju helikopterske nujne medicinske pomoči. Najlepša hvala.

iz leta 2021, ki opredeljuje dejavnost kot državno aktivnost, ki se izvaja s helikopterji Slovenske vojske. Trenutno imamo dve bazi, to sta Brnik in Maribor, ki sta v letu 2023 opravili skupaj 585 intervencij. Od tega je enota HNMP Brnik opravila 92 intervencij v gorah in na neugodnih terenih. Poleg tega se je v lanskem letu izvedlo tudi 48 nujnih sekundarnih transportov odraslih in pet prevozov kritično bolnih otrok v inkubatorju. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo, da je potrebno obstoječi sistem posodobiti in ga urediti v skladu s standardi, ki veljajo v večini držav EU, zato na Ministrstvu za zdravje pripravljamo določena strokovna izhodišča za vzpostavitev prenovljenega sistema HNMP. Pri tem zagovarjamo, da mora HNMP delovati kot javna služba, ki ni odvisna od trenutnih razpoložljivosti resursov prevoznikov, ki morajo poleg HNMP opravljati tudi svoje naloge. To pomeni, da si želimo vzpostavitev sistema, ki mora delovati po principih, da so helikopterji ustrezno opremljeni. Kaj Kaj pomeni ustrezno opremljeni, vedo strokovne službe, pomeni ustrezne nakladalne sisteme, pomeni okretne helikopterje, ki imajo določen čas za vzlet oziroma reakcijski čas, da vzletijo pravočasno in da so pravočasno pri poškodovancu. In da so namenjeni za izvajanje službe nujne medicinske pomoči v dogovorjenem času in da se v državi vzpostavi tudi tretja baza, kar bi potem omogočalo optimalno pokritost celotne države in s tem seveda tudi potem bolj optimalno dostopnost za vse prebivalce. Pri tem zagovarjamo delovanje ene baze v nočnem času, to je na podlagi podatkov o realnih potrebah različnih oblik reševanja. Se pravi, merili smo, koliko je intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, koliko je prevozov inkubatorjev, nujnih premestitev med bolnišnicami ter akcije zaščite in reševanja. Prav tako zagovarjamo stališče, da helikopterska nujna medicinska pomoč ni alternativa reševanju po zemlji, ampak nadgradnja sistema nujne medicinske pomoči. pomoči. Številne informacije, ki se širijo o primerni organiziranosti helikopterske nujne medicinske pomoči, so praktično enake stališčem stroke, kako naj bi izgledala optimalna organizacija te službe. Da

odločitve. Če nekako ponovim, skušam povzeti. Na Ministrstvu za zdravje pripravljamo analize na podlagi obstoječih podatkov o obremenjenosti in dostopnosti, kako bi lahko na najboljši način uredili HNMP, tudi prek primerjave ureditve podobnih sistemov v drugih državah EU, zato da bi lahko tudi iz tega potegnili najboljše prakse. Hvala. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala za odgovore. Tu pa tam se najde kakšna konkretna ne samo obljuba, ampak tudi rešitev. Verjetno, spoštovana ministrica, poznate peticijo, ki je na spletu dosegla kar velik odmev, nenazadnje pa verjetno poznate tudi zgodbo s tega vikenda, kako se predolgo čaka na helikopter in reševanje oseb, ki nujno potrebujejo hiter prevoz. Začel bom na zadnjem koncu. Rekli ste, da se pripravljajo analize. Spoštovana ministrica, z vsem dolžnim spoštovanjem, pa ni krivda na vas, ker niste dolgo časa ministrica, ampak še enkrat, nenazadnje lahko naštejem pet ministrov, ki so podobno govorili pred vami: pripravljamo analize, stroka razmišlja, kako naj bi stvari izgledale, gledamo tuje modele. Ampak medtem se tuji modeli dogajajo v praksi, primer Avstrije in Hrvaške, torej ne rabimo doktorirati in iti daleč na mogoče kakšen bilateralni obisk.

nisem vedno zagovornik državnega, ampak mislim, da določene zadeve pa le mora imeti država čez. Jaz si ne predstavljam, da bi imeli privatno vojsko, privatno policijo ali pa še kaj drugega kot tisto primarno dejavnost. Zanima me: Ali se strinjate, da mora biti Ministrstvo za zdravje ključen nosilec obvladovanja helikopterske nujne medicinske pomoči? Ali razmišljate o posodobitvi pravilnika? In ko govorite o treh ali štirih bazah, še enkrat apel, mislim, da tri baze niso dovolj, da so nujno potrebne štiri baze, seveda ob zavedanju, da je, prvič, potrebno dobiti helikopterje, da je potrebno dobiti ljudi, ki bodo znali te helikopterje upravljati oziroma izvajati službo. Nenazadnje so prazni helikopterji brez opreme kot bosonogi tekač, ki verjetno ni idealen. Tako da me zanima še nekaj odgovorov. Hvala.

v Sloveniji izgledala. Kar se tiče opreme helikopterjev, se prav tako se strinjam z vami, ja, potrebno je sprejeti standard, kateri je najboljši kateri je najboljši helikopter za ta namen, kako mora biti opremljen, in določiti standarde. Mislim, da na tem na našem ministrstvu aktivno delamo. Kot veste, smo zelo okrepili Službo za nujno medicinsko pomoč, ki je ena od tako rekoč najbolj močnih enot na Ministrstvu za zdravje, ravno s tem ciljem, da pridemo čim hitreje do odločitve, kako to področje organizirati tako za nujno medicinsko pomoč, kjer vidite, da se dogajajo že velike spremembe, smo jih že uvedli z uredbo in tudi še nameravamo s tem nadaljevati, sem pa spada tudi helikopterska nujna medicinska pomoč. Tako da res upam, da bomo sprejeli čim hitreje vse potrebne odločitve. Kar se tiče pa števila baz, seveda jaz prepuščam to stroki. Kar je najbolj pomembno zame, ko bom dobila končne rezultate analize, je to, da bo število baz takšno, da bo dostopnost pravočasna in najhitrejša možna za tiste, ki pomoč potrebujejo. Ali so tri baze, ki so v Sloveniji postavljene na tak način, da to dostopnost omogočajo, ali potrebujemo štiri, pa seveda absolutno prepuščam stroki, ker se sama ne spoznam na hitrost, vzletne čase helikopterjev in tako naprej. Absolutno pa bomo te odločitve, ki jih bo pripravila stroka, upoštevali v celoti. Hvala.

Še enkrat zahvala ministrici za odgovore, ampak vprašanje je tako veliko, da si ta tema zasluži eno resno razpravo tukaj v Državnem zboru. Če jutri oziroma v četrtek to ne bo izglasovano, bomo v Poslanski skupini SDS za jeseni pripravili nujno sejo Odbora za zdravstvo. Zakaj? Še več je zadev, kot sva jih sedaj odprla, nenazadnje tudi ta povezanost helikopterske nujne medicinske pomoči z nujno medicinsko pomočjo, s satelitskimi urgentnimi centri, nenazadnje problematika reševanja ponoči, dotaknili smo se je v enem stavku, pa potrebujemo več zadev. Dispečerski centri na žalost še vedno ne delujejo optimalno, pa so tudi pomembna veriga v želji po ustreznem delovanju helikopterske nujne medicinske pomoči. Vedno se vsaka zgodba slej ko prej zatakne tudi pri financah. Tudi o tem bo treba spregovoriti, morda tudi ministra za finance včasih vprašati, ali kje vidi kakšno možnost, da se ta sredstva zagotovijo. Nenazadnje pa so velika rakrana rakrana te nujne medicinske pomoči, pa tudi helikopterske nujne medicinske pomoči, heliporti, po katerih dejansko imajo ne samo splošne bolnišnice potrebe pa želje, tudi določeni zdravstveni domovi, ki že imajo pogoje, da bi lahko bili ob njih ali pa celo na njih heliporti, pa se vedno zatika. Dobrodošli enkrat v Sevnico, imamo zdravstveni dom, ki po vseh tehničnih okvirih omogoča, da je na vrhu, na strehi heliport, pa nekako nižji uradniki na ministrstvu, torej ni kriva politika, ampak nižji uradniki, ne dajo zelene luči, da bi bili tudi heliporti tam, kjer je vse že skoraj omogočeno, samo še kljukica pa morda kakšen dodaten evro se zagotovi, pa se zadeve rešijo. Skratka, morda obrobna tema za marsikoga, ampak helikopterska nujna medicinska pomoč je taka zadeva, za katero vsi upamo, da je ne bomo nikoli potrebovali, potencialno pa je več kot 2 milijona pacientov, ki upajo, da se bo ta zgodba rešila, preden bodo oziroma bomo sami na vrsti, da bomo to nujno službo tudi potrebovali. Zato še enkrat apeliram, da v četrtek glasujemo in se resno pogovorimo, verjamem, da v enotnem duhu, o tem, kaj je potrebno storiti, da bomo od analiz prišli do tretje, četrte baze in tudi do sredstev za nakup novih namenskih helikopterjev za to aktivnost. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, v okviru glasovanj. Gospod Jožef Horvat bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek ter ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvoli. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod minister! Najprej iskrena hvala za vajino vztrajnost in požrtvovalnost. Moje ustno vprašanje je pravzaprav domača naloga, ki sem jo dobil na zadnji seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bila osmega tega meseca. Člani sveta – veste, da je to 27 županj in županov pomurskih občin – so se največ časa zadržali pri točki dnevnega reda, ki se je imenovala Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij. Pri tej točki so bili predstavljeni tudi zaključki z informativnega dneva, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste in cestni promet, Direkcija RS za infrastrukturo in je bil v Šentjurju 22. aprila. Iz teh zaključkov se med drugim tudi vidi, kar sem z razlogom tudi najavil oziroma dodal v najavo svojega poslanskega vprašanja,

Skupaj gre za dobrih 110 kilometrov kolesarskih poti, in torej niti enega metra ne v Pomurju. Upam in pričakujem, da ta tabela, ta seznam ni zaključen, da se bo vendarle dalo tudi iz naslova skladnejšega regionalnega razvoja na ta seznam uvrstiti vsaj kakšnih 10 kilometrov državnega kolesarskega omrežja v Pomurju. Na drugi strani pa bi rad osvežil idejo o murski kolesarski poti. Ta je bila pred pandemijo visoko na lestvici prioritet, itak pa med prvimi prioritetami pomurske razvojne regije, potem je pa dejansko bila vedno bolj odmaknjena, v proračunu Republike Slovenije za leto 2024 celo po letu 2027, kar pomeni v naslednjem programu evropske kohezijske politike.

na splošno v okviru pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Skupaj je za dogovor za razvoj regij namenjenih okoli 460 milijonov, natančneje 458, od tega je razdeljenih na vzhodno kohezijsko regijo 298 milijonov in na zahodno kohezijsko regijo 160 milijonov evrov. Program dogovora za razvoj regij je seveda del programa v okviru ciljev evropske kohezijske politike, iz katerega države Evropske unije ne moremo, ker smo se pač tako izpogajali, tako izpogajali, je pa namenjenih iz tega programa podjetniškim inkubatorjem 10 milijonov, odvajanju in čiščenju odpadnih voda 217,11 milijona, oskrbi s pitno vodo 85 milijonov, zeleni infrastrukturi 39,73 milijona evrov, infrastrukturnim ukrepom trajnostne mobilnosti za vzpostavljanje centrov mobilnosti 6,47 milijona in državnemu kolesarskemu omrežju, o čemer govorimo danes, 81,76 milijona. Mi smo se na željo regij, s katerimi smo se veliko pogovarjali po principu od spodaj navzgor v lanskem in pa tudi v letošnjem letu, neposredno pred pozivom, dogovorili, da bomo dali za ves ta paket denarja iz dogovora za razvoj regij enoten poziv, kar je razlika od prej, ko so se dajali pozivi ločeno. Zakaj? Zaradi tega, da regije na podlagi razdeljenega denarja po razvojnih svetih regij, kot sami omenjate, lahko identificirajo tiste projekte, ki bodo izvedljivi v času tega kohezijskega obdobja. Namreč, nekatere regije imajo več poudarka na kolesarskih stezah, nekatere več na inkubatorju in ostalih teh programih. In ko bomo mi do 30. 9., ko je rok, mi smo ta ta poziv dali v mesecu marcu, ko bomo dobili ta poziv, bomo skupaj z resornimi ministrstvi pregledali te prijave projektov, ocenili njihovo izvedljivost in potem ugotovili znotraj regije, kje so še kakšne rezerve, ker ni poudarka na posameznih teh postavkah in bo možno denar z enega cilja prestavljati na drugi cilj. Kar pomeni teoretično tudi, da že iz naslova tega lahko tudi Pomurje dobi kolesarsko pot, ampak poudarjam, načelo izvedljivosti je tisto. Kajti mi bomo morali v času kohezijskega obdobja 2021–2027, ki je krajše kot tisto, ki smo ga zaključili, zelo intenzivno črpati kohezijska sredstva, da jih bomo v celoti, tako kot nam je to uspelo v tem obdobju, tudi počrpali. torej imeli na račun dogovora za razvoj regij veliko posvetov, veliko pogovorov tako z vzhodno kot z zahodno kohezijsko regijo in sem prepričan, da imajo predstavniki regij, županje in župani, gospodarstvo dovolj informacij. Tudi naša spletna stran je na razpolago za odgovore, 81 odgovorov smo dali in prejšnji četrtek in petek smo v Novem mestu izvedli dvodnevni posvet v okviru regionalnih dnevov, kjer smo se pogovarjali o teh temah. Zadeva ni zaključena, ni zaprta in bomo to še skupaj z ministrstvi dopolnjevali. Hvala lepa. Jaz bom zelo na kratko še enkrat dodala, da si seveda želimo čim več projektov, absolutno, morajo pa biti ti projekti v tej finančni perspektivi, v kateri smo zdaj, izvedljivi. Nič nam ne pomaga, če tiščimo noter projekte, ki v bistvu v tej finančni perspektivi ne bodo mogli biti izvedeni. Seznam, ki ga omenjate, mislim, da takrat še ni bil dokončen. Tudi mi smo absolutno odprti za pogovore Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa obema za zdaj, vidim pa, da ministrica želi dodati še dodatne informacije. Popolnoma razumem. Jaz temu, čemur pravita izvedljivost projektov, z drugimi besedami rečem absorpcijska sposobnost. In to je to. Gre za evropska sredstva, kjer so standardi

iz razprave na sami seji Sveta Pomurske razvojne regije in tudi po tem naknadnem razgovoru s strokovnimi sodelavci nekako veje ta ideja, da bi se le nekako reaktivirala ponovna ideja in da bi proučili možnost izgradnje murske kolesarske poti. Nekoč pred pandemijo je,

Zdaj je seveda na nek način tudi mene negativno presenetilo, da je ta projekt zamaknjen v naslednje programsko obdobje, po letu 2027, pa tudi iz tega razloga, ker kot veste, večkrat se ponavljam, da ima v letošnjem letu proračun Republike Slovenije pravzaprav mačehovski odnos do Pomurja. Če pogledamo financiranje projektov ali če financiranje preračunamo na glavo prebivalca, je Pomurje z naskokom na zadnjem mestu in najbrž si nihče tega ne želi in želimo vsi skupaj to nekako popraviti. Zdaj bom ministrico poslušal in prosil, da natančno pojasni, kakšna je pa zdaj domača naloga regije.

predlagali za financiranje znotraj tega poziva. Minister je povedal, koliko denarja je v tem trenutku predvidenega za kolesarske povezave. Če sem ga prav razumela, ko bomo imeli vse pobude na mizi, bomo lahko ugotovili, ali so možne še kakršnekoli prerazporeditve. Ampak še enkrat, treba je preveriti, ker tukaj gre za državno kolesarsko omrežje, preveriti z nami, z mojimi sodelavci na direkciji, kako daleč so projekti pripravljeni. Projekt je pač projektna dokumentacija, odkupi zemljišč, gradbeno dovoljenje in tako naprej. Vemo, da so to v Sloveniji kar dolgotrajni postopki. Tako da ne da mi česarkoli nočemo, ampak je res treba, zato da smo na varni strani in da počrpamo tako dobro, kot smo prejšnjo finančno perspektivo, tudi to, v kateri smo zdaj praktično že na sredini, skorajda. Seveda se pa nikakor ne morem strinjati, da ta vlada zapostavlja Pomurje. Veste pa vedno znova povemo, kaj se je lani zgodilo v naši državi, in verjamem, da ljudje razumejo, da je treba pomagati območjem, ki so bila v poplavah najbolj prizadeta. Tako da ni, da mi česarkoli nočemo, ne želimo, ampak res je treba v letu 2024 najprej poskrbeti za to. Glede dogovora za razvoj regij in projektov pa verjamem, da bomo predvidoma oktobra po mojem zelo aktivno delali na tem in

Dobro. Hvala lepa. Naslednji poslanec, ki bo zastavil vprašanje, je Danijel Krivec, in sicer ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav ministrom, še posebej ministru Simonu Maljevcu! Z njim se že dolgo loviva, da mu postavim to poslansko vprašanje, pa je bil velikokrat odsoten, ampak ne glede na to. V najavi poslanskega vprašanja gre za temo gradnje domov starejših občanov. Ob sprejemanju proračuna smo v načrtu razvojnih programov potrdili pet projektov, ki imajo zagotovljena sredstva v proračunu 2024. Te proračunske postavke v načrtu razvojnih programov potrjujemo poslanci in na nek način

dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu je to neka prioriteta, ki si jo je ta vlada v preteklosti postavila. Zanima me: V kakšni fazi so posamezni projekti? Še posebej pa me zanima tudi za konkreten projekt, ki smo ga tudi potrdili in je imel v 2024 2024 zagotovljeno postavko, to je gradnja objekta DSO Jezerca v Bovcu: Zakaj je izpadel iz financiranja? Zanima me tudi glede na to, da – pod odgovor sicer ni podpisan minister gospod Simon Maljevac, ampak državni sekretarji – govorijo o tem, da se bo zagotovilo proračunska sredstva v letih 2025 do 2027, kar pa iz načrta razvojnih programov ne sledi. O tem smo veliko razpravljali in sem ministra opozarjal tudi v času proračunske razprave, da je tudi zaradi sprejemanja proračunov na lokalni ravni potrebno v NRP-jih zagotoviti tudi za ta obdobja postavke. Kajti enako jih morajo zagotoviti tudi ostali financerji, poleg domov seveda tudi lokalne skupnosti. V tem primeru je tudi za lokalne skupnosti zadeva zelo nejasna. Nihče ne ve, ali ta sredstva planirati v naslednjem obdobju. Zato me res zanima, v kakšni fazi so vsi ti projekti, teh pet,

Hvala za vprašanje, poslanec. Zelo relevantno vprašanje, vezano na investicije v domove za starejše. Na žalost smo morali glede na proračun in tudi realizacijo nekaterih projektov v letu 2023 določene spremembe narediti, bom pa zdaj tudi pojasnil. Trenutni projekti, ki se izvajajo, so: novogradnja enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v občini Kozje, rekonstrukcija Doma upokojencev Nova Gorica in dnevnega centra Nova Gorica, ureditev nove bivalne enote v mansardi doma za starejše Impoljca, Podbrdo v Petrovem Brdu, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane v Slovenski Bistrici, Dom starejših občanov Tezno, Dom starejših občanov Ljubljana Center, enote Poljane, gradnja dvigala in rekonstrukcija dela Doma ob Savinji in gradnja enote Doma upokojencev Domžale v občini Moravče. Tu govorim o sredstvih iz integracije, in sicer, v letošnjem letu smo v tej prvi fazi zagotovili sredstva za tiste projekte, ki so bili že v teku, ki so se že začeli graditi in ki se že izvajajo. V prihodnjem letu pa prihaja tudi gradnja zunanje enote Doma upokojencev Nova Gorica v Bovcu, zagotovil bom, da bo NRP v najkrajšem času, ker se strinjam z vami, o tem sva se tudi nazadnje pogovarjala, glede predvidljivosti, tudi gradnja zunanje enote Doma Danice Vogrinec v občini Duplek in na na Sveti Ani. To sta dve investiciji, ki se bosta začeli izvajati v prihodnjem letu. Ravno tako Dom upokojencev Kranj, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Dom upokojencev Izola in tako naprej. Na žalost moramo v tej fazi zagotoviti najprej izvedbo tistih projektov, ki so v teku, noben pa ni zaustavljen, tisti, ki so so v prvi vrsti za nadaljevanje. Po prvih šestih mesecih bomo naredili evalvacijo, če bomo videli, da sredstva ostajajo in ni zadostna implementacija na teh projektih, bomo te tudi zagnali. V prvi vrsti je to tudi Bovec. Kot veste, smo lansko leto preučili dokumentacijo, dodali tudi dodatna sredstva, ki so skupaj predvidena v višini 7 milijonov 820 s strani Ministrstva za solidarno prihodnost.

boljše planiranje in bolj pregledne informacije. Kajti v tem naboru NRP-jev, ki jih potrjujejo poslanci v Državnem zboru in ki so neka obveza kasneje tudi z ministrstva, polovice teh projektov, ki jih navajate, ni. Seveda so verjetno znotraj ostalih ukrepov, ampak nenazadnje poslanci potrjujemo proračune in s tem prevzemamo neko odgovornost, na koncu se pa stvari spremenijo. Meni bi bilo zelo zanimivo, če bi sprejemali teh skoraj 200 milijonov, ki jih imajo na prometu, pa bi ministrica sama razporejala ceste, ki jih želi obnoviti. To morate razumeti, poslanci sprejemamo proračun, za katerim stojimo in ga lahko tudi nenazadnje prezentiramo lokalnim skupnostim, ostalim. Kasneje pa vi meni sicer pojasnjujete, kaj vse se gradi, pa tega v NRP-jih ne vidimo. Tu se bo treba navaditi po mojem malo bolj, bi rekel, eksplicitnega navajanja teh projektov. Če so že v izvajanju, bi morali biti tudi v NRP-jih pravilno zajeti, ne pa v nekih skupnih postavkah, kot je izvajanje, ne vem, enovite dolgotrajne oskrbe, kjer je 45 ali 46 milijonov in tako naprej, in vi razporejate, kateri domovi se obnavljajo. To je bilo moje opozorilo že takrat ob proračunski razpravi. Zahvaljujem se za vse odgovore, ampak v izogib v prihodnje res priporočam, da so stvari bolj jasne, ker poslanci te stvari potrjujemo, sprejemamo v vednost take, kot so v dokumentih, ne takih, kot jih nekdo kasneje prostovoljno prezentira. Mislim, da je to na

način zabeleženi, da bo povsem transparentno, torej ne na skupni postavki, kateri so tisti projekti, ki so prioritetni in ki gredo v prihodnjih letih naprej. Hvala lepa. Naslednja bo vprašanje zastavila mag. Bojana Muršič, in sicer ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani ministri! Dotaknila se bom Maribora. Gradnja južne obvoznice v drugem največjem slovenskem mestu zamuja že poldrugo desetletje, Maribor in celotna regija pa se sooča z vedno večjimi prometnimi problemi. Novembra leta 2022, v času predvolilne lokalne kampanje, je takratni minister za infrastrukturo dejal, da je južna mariborska obvoznica umeščena v proračun ter da bi dokončno izgradnjo še nekoliko pohitrili tako, da bi lahko projekt vseh treh odsekov namesto leta 2026 zaključili že leta 2025. Žal pa je to izjavo demantiral državni sekretar na vašem ministrstvu aprila 2024 v intervjuju za Večer, kar je žal razburilo veliko število meščanov. Izjavil je, da je denar za prvo etapo južne obvoznice sicer zagotovljen, izbran je izvajalec, niso pa še zagotovljena vsa zemljišča, pridobljena vsa potrebna soglasja niti ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede druge in tretje faze južne obvoznice pa je povedal, da bo državni prostorski načrt sprejet kvečjemu do konca leta 2024 ali v začetku leta 2025. Ne zgolj za Maribor, temveč tudi za celotno regijo in seveda tudi Slovenijo izjemno pomemben projekt mariborske južne obvoznice kljub izrecno drugačnim zagotovilom odgovornih danes še vedno stoji. Ne samo, da se ne gradi južne obvoznice, tudi na projektu severne obvoznice se nič kaj ne dela, kar bi šele omogočilo zaokrožitev sistema obvoznic v Mariboru. Žal. Medtem ko v drugem mestu, največjem mestu, se pravi v Ljubljani, že pripravljajo gradnjo tretjega pasu obvoznice, je v Mariboru zgrajena zgolj zahodna obvoznica, južna obvoznica se ne premika, severne obvoznice pa niti ni v nobenih dokumentih ministrstva. Zato me, spoštovana ministrica, zanima: Kaj bo Vlada storila, da organi v njeni sestavi odgovorno in tudi sistematično, kredibilno pristopijo k reševanju vse bolj akutne problematike v drugem največjem slovenskem mestu, se pravi prometne? Kdaj se bo začela oziroma zaključila izgradnja vseh treh odsekov južne obvoznice? Kdaj se bo začelo načrtovanje severne obvoznice? Kdaj se bodo začele priprave za izgradnjo prečnega predora v Mariboru? Hvala lepa, zaenkrat, za odgovore.

Nikakor ta vlada Maribora ne zanemarja, ne na infrastrukturnem ne na kateremkoli drugem področju. Povedala vam bom, kaj je bilo v mandatu ene prejšnje vlade, ko sem bila ravno tako ministrica za infrastrukturo, narejeno. Ukinili smo vinjeto za cesto H2, česar se prej ni dalo dolga desetletja, železniško postajo, novo, obnovljeno, je Maribor dobil prej kot Ljubljana in tudi podvoz na Ljubljanski cesti pri UKC mislim, da je velika pridobitev za Maribor, in je bil končan v tistem obdobju, ko sem bila prvič ministrica. Kar je prejšnji minister govoril, jaz težko komentiram, ampak če ni niti projekta niti zemljišč odkupljenih, težko obljubi drugo in tretjo fazo, vi pravite južne, jaz pa rečem tako, kot imamo pri nas v dokumentih, zahodne obvoznice obvoznice Maribor. Zame zelo neodgovorno. Jaz bom povedala, kje danes smo, in v bistvu to, kar je povedal državni sekretar Rajh, pač drži. Ali nam je všeč ali nam ni všeč, ampak stvari pač niso bile pripravljene do te mere, da bi se lahko stvari izvajale. Na tej zahodni obvoznici, ki ji vi rečete južna obvoznica, prva faza, v tem trenutku potekajo arheološka izkopavanja. Res je, da še niso odkupljena vsa zemljišča, zato ker v enem delu tečejo postopki razlastitve, in tudi zaradi tega še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Že večkrat sem tudi javno izpostavila, da tudi mene čudi, da je lahko podpisana pogodba z izvajalcem, če stvari še niso bile tako pripravljene. Ampak državni sekretar Rajh je prav na primeru zahodne obvoznice Maribor tisti, ki tedensko zdaj spremlja dogajanje. Tukaj je še treba dobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode. Tako da iskreno upam in si želim in delamo na tem, da bi se v letošnjem letu ta prva etapa res začela tudi graditi. Ampak jaz časa nazaj zavrteti ne morem in stvari, ki v preteklosti niso bile se pač ne da zdaj prehitevati. Za drugo in tretjo etapo pa tako kot sem vam povedala, poteka postopek umeščanja v prostor. Trenutno se pridobivajo mnenja mnenjedajalcev, v tem trenutku. Tako da zdaj pa vi meni povejte, kako bi to do leta 2025 lahko bilo zgrajeno. Nerealno in jaz pač nerealnih stvari ne govorim in tudi nerealnih obljub ne dajem. Absolutno se zavedamo, da je Maribor naše

prikazati drugače. Tudi sestanek, mislim, da kakšen mesec nazaj, smo z Mestno občino Maribor izpeljali, se dogovorili za korake, ki jih bomo peljali, ampak infrastrukturni projekti so pač projekti, ki se jih ne da izpeljati čez noč, je treba izpeljati postopke, je treba stvari umestiti v prostor, je treba pridobiti zemljišča, je treba potem pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda v proračunu zagotoviti denar. Zahodna obvoznica Maribor, ta prva etapa, je pa eden od redkih projektov – zato ker je pač pogodba že bila podpisana – ki ni na poplavljenem območju, pa je v proračunih za leto 2024 in 2025 ostal v proračunu.

Hvala lepa, ministrica, za vaša pojasnila in odgovore. Nihče vam ne osporava tega, kar ste naredili v prejšnjem mandatu. Seveda, občani in vsi ostali se vam iskreno zahvaljujemo za možnost ukinitve vinjete, železniško postajo, podvoz pred UKC, to vsi vemo, da je bilo nujno potrebno, vendar res, tako kot ste rekli, je neodgovorno, da je takratni minister za infrastrukturo to obljubljal v času volilne kampanje. Obljube so eno, realnost je drugo, tako da, to je res strašno neodgovorno in zato so tudi ljudje zrevoltirani. Vsekakor vem, kaj se dogaja tudi pri tej zahodni obvoznici glede arheoloških izkopavanj, je pa res malce nenavadno, da v bistvu je izbran izvajalec, nimamo pa še vsega. Tako se nam je že zgodilo pri prvem odseku severne, mislim vzhodne obvoznice – vzhodne obvoznice, moram malo pomisliti kajti tudi tam se je zgodilo to, da se je nekaj naredilo, potem je pa preteklo kar nekaj časa, da smo prišli do teh razlastitev. Tako da res je treba dobro načrtovati in tudi koordinirati. Zato res apeliram na vas, da nekako poskušate s temi ministrstvi, da bodo ministrstva delovala odgovorno, sistematično, kredibilno, da bodo vsi postopki čim prej stekli, potem vse, kar pač potrebujemo, da lahko investicije normalno peljemo, kot je potrebno. Vsekakor mi pa niste povedali, kdaj se načrtuje načrtovanje severne obvoznice oziroma kdaj se bodo začele priprave na izgradnjo prečnega predora v Mariboru.

Kar se tiče pa spet tako imenovanega predora pod mestom, lahko rečem, da je seveda za odločanje o izvedbi tovrstnega projekta nujna priprava prometne študije. O tem smo se dogovorili z županom, da bomo skupaj k temu pristopili, ker gre za prepomemben pa prevelik projekt, da bi kar tako na pamet lahko rekli, da je to najboljša rešitev za Maribor, čeprav v Mariboru pač trdijo, da druge rešitve za rešitev prometnega kaosa oziroma prometne situacije v tem trenutku ni. Ampak to smo se dogovorili, ko bodo te študije znane, bomo šli pa naprej. Se pa absolutno strinjam, da je na politikih res odgovornost, da ne obljubljajo na pamet. Ker jaz bi bila najbolj vesela, če bi tudi druga in tretja faza bili tako daleč, da bi lahko obljubo ministra pred mano izpolnili, ampak na žalost ni tako nič. Ne nič, ne bom rekla nič, ampak veliko še manjka do tja. Delamo na tem, tako da verjamem, da bosta v doglednem času tudi druga in tretja faza prišli na vrsto. Ampak zdaj imamo pa res cilj, sama osebno res velik cilj, ker se toliko ukvarjamo s to prvo etapo zahodne obvoznice, da v letošnjem letu, bom rekla, začnemo z gradnjo, da fizično začnemo. Ne gre za stotine kilometrov, gre za kratek odsek, ampak kakorkoli, je začetek do cilja. Hvala. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister! V Magni v Hočah so lani ustavili proizvodnjo in jo preselili v Gradec, v Avstrijo, skupaj z našimi V graški Magni Steyr pa so pred prvomajskimi prazniki letos odpustili 500 delavcev, v zadnjem letu pa so jih odpustili kar 950, po tem fiasku s proizvodnjo električnega terenca in BMW. Soočajo se s pomanjkanjem naročil in delo poteka le v eni izmeni, torej v Gradcu zdaj govorim, proizvodna linija bo tudi še vnaprej delo v enoizmenskem obratovanju. Sporno je uničenje kmetijskih površin visokega razreda, ki jih v Sloveniji ni veliko, sporno je nadaljevanje uničevanja Rogoškega gozda,

Zanimivo, na Madžarskem je Magna zgradila na 250 tisoč kvadratnih metrih obrat za proizvodnjo avtomobilskih baterij, ki pa še ne dela zaradi pomanjkanja vode za proizvodnjo teh baterij. Vode pa je v občini Hoče - Slivnica očitno dovolj oziroma celo preveč.

tisoč zaposlenih, zdaj pa so samo še odpuščanja. Upravno sodišče je lani tudi ugodilo tožbi kmeta, ki mu je mariborska upravna enota razlastila zemljišče v Občini Hoče - Slivnica in je to zemljišče nato prodala Magni. Se pravi, tudi tu bodo odškodnine. Sprašujem: Koliko je med skupno 950 odpuščenimi delavci Magne Steyr tistih slovenskih, ki se vozijo na delo v Gradec? Kaj je z lažnimi obljubami o velikem zaposlovanju in velikem številu delovnih mest?

Hvala lepa. Vidim, gospa Tatjana, da imate mene zelo radi in me sprašujete nonstop neka vprašanja, za katera jaz nisem odgovoren. Bilo bi zelo dobro, da bi vprašali svojega Luka Mesca, da bo povedal, kar se tiče delavcev. Kar se tiče Magne. Zakon je bil sprejet v Državnem zboru, ko jaz nisem bil minister za gospodarstvo, moram pa iskreno povedati, jaz sem zakon podpiral. Zakon je bil sprejet v Državnem zboru, ko so bile okoliščine v Sloveniji, v Evropi bistveno drugačne, kot so danes, ko se je borilo za vsako delovno mesto. Takrat je prišla Magna in pač rekla to, kar ste našteli – nova delovna mesta, nove investicije in tako naprej. In v državi si verjetno želimo novih neposrednih tujih naložb, seveda je pa diskutabel, tukaj se z vami strinjam, kje, pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Ko sem postal minister za gospodarstvo, sem videl, da tako kot vi ocenjujem, da Magna ne izpolnjuje pogojev, ki so bili zapisani v pogodbah, kar se tiče financiranja s strani države. bi bil samo, bom rekel, piarovec, bi pač govoril, kaj slabega so naredili, jaz pa sem se usedel v avto, smo se začeli pogovarjati z Magno in vam moram povedati, Magna je vrnila vsa sredstva, ki jih je dobila od države, z obrestmi vred. Več kot 23 milijonov evrov je bilo vplačanih v proračun. Zavedam se situacije, eno je bil covid, drugo je bila naložba, takšna, kakršna je bila, v ta avtomobil Fisker, ampak na to pa pač jaz kot politik nimam nobenega vpliva. Tudi ne vem, kaj bodo ta moment delali v samem Gradcu, in na koncu koncev to ni moja stvar. Je pa seveda skrb Vlade, da ljudje, ki izgubijo službo, dobijo neko novo možnost v Sloveniji. Ta moment zaenkrat jaz nimam podatka, koliko Slovencev je odpuščenih, se bom pa pozanimal pri gospodu Luku Mescu, ki ima pod sabo tudi Zavod za zaposlovanje, da vidimo, kaj se dogaja. tovarna tam stoji, verjetno je ne bomo mogli predstaviti, tisto, kar sem pa jaz uspel, je to, da so se vsa sredstva, ki so bila na nek način dodeljena Magni, vrnila v državni proračun z obrestmi. Hvala.

Obstaja vrsta zapuščenih industrijskih objektov, kjer bi lahko bila ta lakirnica. Samo nespametni ali zlobirani politiki je uspelo postaviti industrijsko cono na vodovarstveno območje in ga v bodoče obremeniti s težkimi kemikalijami za vrsto let. Škodljivi so okoljski vplivi gradnje in obratovanja lakirnice, najbližje naselje pa je samo 700 metrov stran, to je Orehova vas. Magna letno ustvari na tisoče ton odpadkov in od tega je 70 % nevarnih odpadkov. Vi ste rekli, da je, da je Magna že vrnila vse subvencije, ki jih je prejela od države Slovenije, kar pa zdaj sprašujem, je, kako je pa z odškodnino. Ali bo država zahtevala odškodnino ali bodo sanirali škodo na zemljišču oziroma okoljsko škodo, ki so jo povzročili z gradnjo in delovanjem strupene industrije na najbolj rodovitni zemlji z

reči, da ne vem. Jaz se z vami o tem, kar ste rekli, strinjam, samo 10 let prepozno imamo to razpravo. Takrat v Državnem zboru pač tega zakona ne bi sprejeli in Magna tam ne bi gradila. Kar se tiče odškodnin, moram pa pogledati pogodbo, jaz je pač nimam, kaj so dolžni še na podlagi tega plačati. Bomo preverili. Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo postavil vprašanje ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, maja lansko leto sem vam zastavil ustno vprašanje v zvezi s študentskimi domovi. Leto je naokoli in zdi se primerno, da ponovno postavimo vprašanje in pogledamo, kakšno je trenutno stanje in kako je z napovedanimi projekti. Še vedno ni znan uradni dan začetka prenove stavbe v Ljubljani, v kateri se trenutno nahaja Akademski kolegij in v kateri je 206 ležišč za študente in študentke. Prav tako posledično še vedno ni rešeno njihovo stanovanjsko vprašanje, kljub predhodnim zagotovilom tako ministrstva kot mestne občine, da se bo zanje poiskala nadomestna lokacija. V odgovoru na lansko vprašanje ste mi pojasnili, da se načrtuje začetek gradnje dveh novih študentskih domov v Ljubljani v letu 2025, s predvidenim zaključkom v 2027. Skupno bi prinesla 540 ležišč. To je sicer v redu, ampak vseeno kaplja v morje glede na razkorak med številom prejetih vlog in ležišč, ki so na voljo. Letno je ta razkorak okoli 2 tisoč 500. Cene najemnin na zasebnem trgu vztrajno rastejo, prav tako rastejo stroški prevoza za tiste, ki se odločijo za bivanje izven mesta, v katerem študirajo. V zvezi s tem vas sprašujem: Ali ste na ministrstvu seznanjeni z aktualnimi načrti Mestne občine Ljubljana glede prenove oziroma dograditve Baragovega semenišča, v katerem je Akademski kolegij? Glede na informacije iz MOL bo projektna dokumentacija narejena šele do konca leta 2025. 2025. Zanima me: Ali to pomeni, da so lahko študenti v letih 2024 in 2025 še tam? Če se prenova v letih 2024 in 2025 še ne bo začela, ali bo Akademski kolegij vključen v razpis za študijsko leto 2024/2025? Kako bo ministrstvo zagotovilo nadomestne postelje oziroma sobe za študente, ko ne bodo mogli več bivati v Akademskem kolegiju, hkrati pa novi domovi še niso oziroma ne bodo zgrajeni? zgrajeni? Kako je s postopki gradnje novih študentskih domov v Ljubljani? Ali so se od lani pripravili kakšni novi projekti? Ali ima država kakršnokoli strategijo za zmanjšanje deleža študentskih nastanitev, ki so prepuščene ponudbi pri zasebnikih?

Bom kar začel primarno, kot vidim, se vprašanja nanašajo na stanje v Ljubljani. Na kratko, vemo, da je v Mariboru v bistvu še najboljša situacija glede pomanjkanja, v bistvu so nekako pokrite potrebe, problem sta Ljubljana in seveda Primorska. Začnem še na kratko s Primorsko. Računamo, da bomo do konca tega leta pridobili prek 100 postelj v Kopru, gre za projekt Barka. Na ta način se delno rešuje problematika v Kopru. Če grem nazaj v Ljubljano. Lani smo govorili o skepsi glede nadaljevanja ali uporabe prostorov Akademskega kolegija, Baragovega semenišča. Po natančnem pregledu in po nekaterih poizvedbah sem jaz prepričan, da se splača ohraniti to lokacijo. Se pravi, da bomo ohranili teh 206 postelj na tej lokaciji. Seveda je pa potrebna prenova. Kot vemo, je lastnik prostorov Mestna občina Ljubljana, oni so lastniki. Ideja je, da bi ministrstvo odkupilo ta objekt in ga obnovilo, oziroma še bolje če bi ga mestna občina obnovila in bi ga potem mi kupili. Gotovo želimo izpeljati ta projekt, tudi neke okvirne cene smo dobili glede obnove. Glavni problem je seveda zaščita. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Slovenije mora nadzorovati to obnovo, zato se seveda lahko to podraži. Še enkrat, ta objekt predvidevamo, da bo obstal in bomo ohranili teh 200 in nekaj postelj. Grem tudi na zgodbo, ki smo jo gotovo omenjali lani. Gre za Roško. OPPN še vedno ni zaključen. OPPN, se jaz spomnim, ko sem bil na neki drugi inštituciji, še leta 2021, danes smo leta 2024, pa smo ga vložili oziroma takrat je Univerza v Ljubljani to lokacijo želela izkoristiti za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, ALUO, za dva stolpiča študentskih domov in predvidena je bila gradnja srednje šole za oblikovanje. Ta zgodba še vedno ni končana. Smo pa imeli pred kratkim sestanek s predstavniki mestne občine v Ljubljani, kjer so obljubili vso podporo, predvsem na strani soglasodajalcev, se pravi, da čim prej pridobimo potrebna soglasja in da se ta postopek zaključi. Tukaj je seveda predvidena lokacija, ki je v lasti ministrstva. Gre za 380 do 400 postelj. Novo v tem letu je to, da smo ugotovili, da ima ministrstvo – jaz obžalujem, da me niso prej na ministrstvu obvestili o tej lokaciji, da jo imamo – še eno parcelo, in sicer na Dunajski. Zraven ECPE centra je parcela v lasti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in to je gotovo lokacija, ki je primerna za javno-zasebno partnerstvo, kjer ministrstvo vstopi z lokacijo, s parcelo. Imamo tudi že nekatere razgovore glede izgradnje. Številka je 700 postelj.

potrebujemo v čim krajšem obdobju vsaj tisoč postelj. In ne bom skrival nekih razgovorov tudi z zasebnimi investitorji. Zakaj to omenjam? Zato ker imamo očitno pri vseh teh projektih težave z umeščanjem v prostor. Gradbene dokumentacije ni. Kdaj bo mestna občina začela z obnovo Akademskega kolegija, ste sami omenili, kdaj predvidevajo zaključek priprave projektov. Mi se bomo začeli pogovarjati o odkupu.

Zakaj je atraktivna? Zato ker ima izredno kratko časovno obdobje. Mi smo sposobni, po tem projektu, govorilo se je, gre za projekt v Zgornji Šiški, lahko tisoč postelj pridobimo do konca naslednjega leta.

S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, 23. maja 2024, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 20. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 22. maja 2024, ob 9. uri. Hvala vsem. Hvala